Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika,

da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 143 narodna poslanika, te konstatujem da imamo uslove za rad.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč

Srbija je ponovo poharana gradom i ja imam pitanje za Vladu Republike Srbije, odnosno premijera, jer nema nadležnog ministarstva koje bih mogao uputiti to pitanje,

konačno bude i zaštićena od ovoga.Znači, grad je desetkovao čitavih krajeve i Srbije, o tome se ne piše i to ne zanima naše medije i naše tabloide, ali zanima građane Srbije, tim pre, što, kao što znamo grad jeste prirodna nepogoda, ali i bolest kolera, boginje, kuga su takođe prirodna pojava, pa se i te kako leče, saniraju i vakcinišu i preventiraju. Zato pitam vrlo jasno nadležna tela i organe.Šta je sa sistemom protivgradne zaštite? Zašto ne funkcioniše? Šta je sa daljinskom odbranom od grada? Da li je tačno da je Vlada raskinula ili da nije produžila ili nije realizovala ugovor sa našim domaćim proizvođačem „Trejalom“ iz Kruševca, koji radi te sisteme i obezbeđuje protivgradnu zaštitu, mi se junačimo i hvalimo avionima, kamionima i sistemima koje ćemo dobiti i koje nabavljamo po skupe pare od kojih uglavnom nema ništa.Moje pitanje je zašto se ne uloži deo tog novca u domaću proizvodnju, u domaću firmu koja obezbeđuje zaštitu domaćim poljoprivrednim proizvođačima koji su izloženi ovoj elementarnoj nepogodi. Drugo pitanje odnosi se na ovaj skorašnji incident, u stvari jučerašnji incident sa Benar Anri Levijem, koji je posetio Beograd i koji je doživeo taj incident sinoć u Beogradu. u Beogradu. Moje pitanje se odnosi na Ministarstvo spoljnih i Ministarstvo unutrašnjih poslova i njihovu adresu, da li je Ministarstvo spoljnih poslova znalo da gospodin Benrar Anri Levi dolazi u Beograd, da li je imao neki stav povodom te posete i da li je moguće da nije znalo, a ako je znalo, znajući, a gledaoci to ne moraju znati, reč je o jednom poznatom, najeminentnijem srbomrscu, čovek koji je aktivno podržavao ne samo bombardovanje Srbije 1999. godine nego i sve antisrpske projekte i poduhvate i aktivni je lobista kosovskih Albanaca. S toga je moglo, po mom mišljenju, toj osobi je trebalo biti uskraćeno pravo boravka u Srbiji i Beogradu ili mu je trebala biti pružena adekvatna zaštita, a ne da mu se sada nakon ovog incidenta i torte koju je dobio u lice, sada on dodatno pojača svoju propagandu i svoju agitaciju, kritikujući vlast i ne samo vlast, ja kritikujem vlast, ali kritikujući narod Srbije i prozivajući nas zbog toga.Dakle, moje pitanje, da li je Ministarstvo spoljnih poslova znalo zašto Bernar Anri Levi nije proglašen personom nongrata u Srbiji. Mislim da zaslužuje po raznim osnovama da bude proglašen za nepoželjnu osobu u Srbiji. Posebno u tom kontekstu, zašto na tu listu nije stavljen, recimo i Toni Bler, koji je samo da je dolazio u Srbiju nego je bio do skora i na funkciji savetnike Vlade Srbije.U tom smislu, ja vas osuđujem naravno svaki incident i svaku prozivku, i svaki napad na bilo koga u ovoj zemlji, ali

Poslednje pitanje, odnosno apel i predsedniku Skupštine i nadležnima u Vladi, i opet smo dobili materijale, brojne materijale u kojima se ne navodi, u biografijama se ne pominje prosečna ocena studija. Molim, dakle, predsednicu, da apeluje na Vladu, kao što je molim i nadležne u Vladi kad nam šalju biografije

prugu, deo pruge kraga, koji ide od Crvenog krsta u Nišu, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Bora, do Prahova i mogu da kažem, jer ću se vratiti malo unazad,

Svi znao koliko je taj krag pruge veoma bitan za istok Srbije. Imamo situaciju da je taj deo pruge počeo da propada od 1996. godine. U tom delu pruge bilo je zaposleno preko do današnjeg dana tu ima oko 800 zaposlenih radnika koji taj deo pruge održavaju i rade.Svedoci smo propadanja tog dela pruge, a najveća i najgora stvar je bila 2007. godine, kada je tadašnja vlast, na inicijativu tadašnjeg direktora Železnice Srbije, krenuo da ugasi taj deo pruge, od Niša, Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Bora prema luki u Prahovu. tada je krenula inicijativa da se taj deo pruge ugasi, da se zaustave relacije putničkih vozova koji su tuda išli i na taj način su hteli da oštete veliki broj građana kojima je to jedina mogućnost da mogu da odu do određenog centra, grada, opštine ili nekog sela.Tada se veliki broj opština koji gravitiraju u tom delu pobunili argumentovano pokazali da to nije u redu i zaustavljena je ta inicijativa. To je bilo loše, ali i do današnjeg dana ta pruga se i dalje loše održava, u veoma lošem je stanju. Sve je išlo, što se kaže, na ruku da se ta pruga gasi. Da li je to zbog nemogućnosti ljudi koji rade u Železnicama Srbije, ljudi koji su iz tog dela Srbije a nemaju mogućnost da lobiraju da se taj deo pruge više i bolje održava, možda je to i rešenje.Ranije,

Mogu da kažem da je, prema broju stanovnika, prema teritoriji, vrlo bitna stavka i da veliki broj putnika putuje vozom zato što nemaju drugi izbor prevoza. Još nešto, taj deo pruge od Niša, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, prema Prahovu je vrlo bitan za teretni saobraćaj, zato što velike količine robe ide iz Svrljiga, od Bora u Prahovu. Luka u Prahovu je pretrpana robom. Znači, vrlo je bitno zbog železnice, zbog razvoja naše Srbije da se taj deo pruge da se pragovi obnove i da u narednom periodu Železnica Srbije da mnogo veći akcenat na taj deo naše železnice.Zato kažem i pozivam, i moje pitanje je nadležnom ministarstvu, Železnicama Srbije, „Srbija – vozu“, da li će biti uložena veća sredstva za remont pruge, za popravku pragova, za obnovu vozova, vozova, jel znamo da je „Šveđanka“, voz koji je komunicirao veoma aktivan, veoma veliki broj ljudi putuje tim vozom, sada imamo ruski voz, koji je veoma ugodan i dobar, ali isto je veliki problem ljudi, putnici koji putuju vozom, kondukteri njima ne naplaćuju karte, već oni te pare stavljaju u džep. To nije dobro zbog putnog saobraćaja zato što veliki broj ljudi sada ide besplatno i na taj način štete Železnice Srbije.Ja pozivam i tražim od nadležnim u Železnicama Srbije, da se uvrsti pruga od Niša, Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, Bora prema Prahovu, da se uvrsti u rekonstrukciju, da se rekonstruiše, da se poprave pragovi, da se uvede red i da mi slučajno ne smemo dozvoliti da taj krak pruge bude obustavljen obustavljen vozni saobraćaj za putnike zato što je to žila kucavica za sve nas koji u tom delu živimo.Pozivam ljude u Železnicama Srbije da ozbiljno shvate ovu moju inicijativu, ovaj moj predlog da se

Hvala predsednice.Svoje prvo pitanje postavljam Ministarstvu za rad i zapošljavanje i boračka pitanja, Aleksandru Vulinu i ministru bez portfelja, zaduženom, za demografiju, Slavici Đukić Dejanović.Naš kolega, Marko Đurišić je više puta u utvrđivanju dnevnog reda postavljao pitanje kada će biti uvršten zakon o finansijskoj podršci u dnevni red?Do sada se to nije desilo. Pitam, zašto već treću godinu od kada je trebalo taj zakon da bude usvojen, a ne samo u skupštinskoj proceduri, nije ni usvojen, nije ni ušao u proceduru.Ministru, Aleksandru Vulinu, postavljam pitanje zašto taj zakon nije usvojen, jer mnoge porodice zavise od tog zakona, čekaju da se zakon usvoji, porodilje čekaju da im se reši neki status, itd. Ima jako puno korisnika mladih porodica i uopšte, porodica koje čekaju da bude usvojen taj zakon.Pitam, da li priča o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama je samo predizborno obećanje i kod tog naziva zakona se koristi samo u predizbornoj kampanji.Ovim zakonom bi pravo na porodiljsku naknadu dobijale i poljoprivrednice, a takođe i žene koje su angažovane na poslovima po ugovoru o delu i po autorskim pravima. Ovaj zakon bi takođe regulisao i roditeljski dodatak, a takođe i porez na dodatu vrednost koji je ukinut krajem 2016. godine.Pitam ministra Vulina i ministarku bez portfelja, kada će Zakon o finansijskoj podršci ući u proceduru i kada će biti usvojen? **Olena Papuga** Drugo pitanje postavljam direktoru Agencije za restituciju, Strahinji Sekuliću, ministru za poljoprivredu, Branislavu Nedimoviću i premijeru, Aleksandru Vučiću, odnosi se na odnos lokalnih moćnika i lokalnih tajkuna prema državnom zemljištu koje je namenjeno za restituciju, a uglavnom je to slučaj u Vojvodini.Tražim svu dokumentaciju o licitaciji državnog zemljišta u katastarskoj opštini Kula pod brojem 9686/3 9686/3 za 2015, 2016. i 2017. godinu, ako je već bila licitacija za tu 2017. godinu, kada je bila licitacija i kome je ta parcela dodeljena?Tražim od Agencije za restituciju da mi pošalje dokument kome je to zemljište namenjeno za restituciju i tražim dozvole za kopanje bunara i sve ono što je urađeno na tom zemljištu, a namenjeno je za restituciju. **Olena Papuga** Jedno pitanje postavljam a odnosi se na moje selo, na Ruski Krstur, njega postavljam ministru privrede i premijeru Vučiću, odnosi se već na neko pitanje koje sam postavljala, na firmu „ABC Fud“, odnosno na hladnjaču u Ruskom Krsturu. Ovih dana se pravi neka reorganizacija te fabrike gde će sva dugovanja za fabriku i sve ono što je ta fabrika dužna, biti obustavljeno. Najavljeno je odbijanje 60% duga, a ostatak će biti isplaćen na pet godina paorima u dve godišnje rate.Hoću da dobijem informaciju o čemu se tu tačno radi, ko preuzima fabriku „ABC Fud“ smrznutog povrća u Ruskom Krsturu, zašto Vlada i premijer dopuštaju da propadne jedina fabrika u Vojvodini koja koja radi zamrzavanje povrća?Dalje me interesuje, ko će tu fabriku do kraja da otkupi i da li će i koliko će radnika raditi i dalje u toj fabrici i da li je istina da će u toj reorganizaciji ti paori koji su izvezli tu sirovinu biti plaćeni samo 60% za pet godina? Hvala.Reč ima Boško Obradović. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege, narodni poslanici, pomaže Bog svima.Želim da postavim nekoliko pitanja od velikog interesa građana Srbije, najpre ministru pravde i ministru rada. Da li je bilo ko u Srbiji do sada odgovarao za pljačkaške privatizacije? Kako da građani naplate dobijene sudske sporove protiv poslodavaca iz propalih privatizovanih firmi, koji su ih opljačkali i ostali im dužni po raznim osnovama?Zašto su onima koji su opljačkali privatizovane firme i nestali ne oduzima imovina i iz njihove imovine ne obeštete opljačkani radnici?Zašto vlast već pet godina ne sme da donese zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. do danas? Koliko je godina potrebno ovoj vlasti da donese zakon o ispitivanju porekla imovine, imajući u vidu da je odlazeći premijer pre godinu dana u svom ekspozeu ponovo obećao donošenje toga zakona, a toga zakona nema?Zašto već dva meseca nismo kontaktirani niti od jednog nadležnog državnog organa, iako smo javno objavili niz tajnih audio-snimaka razgovora članova političke mafije u aferi „Dveriliks“? Ko štiti političku mafiju u Srbiji?Da li je normalno i da li je uopšte moguće da pravosnažno osuđeni Zoran Ćopić može da pere pare od trgovine drogom, za šta je pravosnažno osuđen, sam, ili to ne može da čini bez pomoći određenih ljudi u policiji, tužilaštvu, sudovima, poslovnim bankama i na visokim političkim položajima, koji su mu zapravo pomagali i štitili ga u pranju mafijaških para nastalih od trgovine drogom? Da li Narodna banka Srbije koristi keš depozite koji zapravo potiču od trgovine narkoticima u Srbiji? Drugo pitanje tiče se predsednika Vlade Republike Srbije u ostavci ili u odlasku Aleksandra Vučića. Zašto je Srbija jedina zemlja u okruženju u Evropi koja nije rešila problem svojih prezaduženih građana, koji robuju po zelenaškim lopovskim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima? Možda, gospođo predsedavajuća, nikome od narodnih poslanika nije interesantna ova tema, pa se zato čuje ovoliki žagor, a vi ih ne podsećate da bi trebalo da se malo smire obrate pažnju na izlaganje kolega narodnih poslanika, ali 20 hiljada porodica u Srbiji i te kako interesuje kada će ova vlast da reši problem kredita indeksiranih u švajcarskim francima? Zašto su krediti inače u stranim valutama, a ne u dinarima, i dokle će građani Srbije da budu pljačkani na valutnim klauzulama?Kada će banke u Srbiji biti kažnjene, ovo je posebno važno i verujem da interesuje čak i vas, kolege narodni poslanici, a siguran sam da interesuje i vaše birače, kada će banke u Srbiji biti kažnjene zbog nepoštene poslovne prakse i pljačke građana Srbije na izmišljenim troškovima za obradu kredita, održavanje računa, raznim naknadama i drugim skrivenim provizijama, na osnovu kojih su banke samo u 2015. godini ostvarile profit od 61 milion evra?Kada evra?Kada će građani Srbije biti pravno zaštićeni od bankarskog terora, odnosno kada će biti donet zakon o zaštiti i prezaduženih porodica koji bi podrazumevao zaštitu porodičnog doma od oduzimanja od strane privatnih izvršitelja u slučaju proglašenja ličnog bankrota?Zašto je Vlada donela Uredbu o prodaji preostalih domaćih banaka u državnom vlasništvu? Da li je normalno da u vremenu ogromne ekonomske krize banke u Srbiji u prošloj 2016. godini ostvare duplo veći profit? Verovali ili ne kolege narodni poslanici, banke su u 2016. godini ostvarile duplo veći profit nego u 2015. godini u vremenu krize u Srbiji. Da li će ih ova vlast dodatno oporezovati? Kada će zaživeti demokratski savez, kome na čelu treba da bude Aleksandar Vučić i koja će to po redu biti državna funkcija za Aleksandra Vučića? Da li možete da mi navedete jednu zemlju u svetu gde je predsednik Vlade koordinator svih službi bezbednosti?Da li se u okviru projekta „Beograd na vodi“ planira izgradnja najveće džamije na Balkanu?I ono što je posebno aktuelno ovih dana jesu famozne „Dajners“ platne kartice i na osnovu kog zakona je „Dajners“ izdavao platne kartice do 2016. godine, jer je tek tada dobio dozvolu od Narodne banke Srbije? Dakle, kako je jedan DOO mogao da izdaje platne kartice

dok je još u mandatu, ministru spoljnih poslova, ministru unutrašnjih poslova, ministru odbrane i ministru za trgovinu. Svima njima zato što je u njihovoj nadležnosti izdavanje dozvola kod izvoza naoružanja iz Srbije.Povod Srbije.Povod za moje pitanje su novinski članci i izveštaji da je oružje proizvedeno u Srbiji konkretno teški puško-mitraljezi, „Kojot“, koji su proizvedeni u Srbiji, našli su se u Siriji u rukama boraca islamske države. Mi smo, poštovane kolege poslanici, ako ste obratili pažnju danas, upravo danas dobili, u skladu sa Zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, izveštaj za 2015. godinu. U tom izveštaju možete da vidite da je Republici Bugarskoj izdata dozvola od strane svih ovih po proceduri koji učestvuju svi ovi ministri u vrednosti 101 milion dolara, a da je realizovano 21 i 490 hiljada i da su zemlje koje su krajnji korisnici izvoza iz Srbije, pored Republike Bugarske i Republika Uganda, Kraljevina Saudijska Arabija, Demokratska Republika Kongo, SAD, Savezna Republika Nigerija i Republika Francuska.Očigledno Francuska.Očigledno da sistem koji je uspostavljen u Republici Srbiji za kontrolu izvoza naoružanja nije dobar, jer naoružanje koje se proizvodi u Srbiji ne završava u rukama onih kojima je bilo namenjeno.Moje pitanje za premijera je – šta Vlada i šta svako pojedinačno od ovih ministara radi da bi se sistem unapredio i da se ovakve stvari više ne bi dešavale?Ne govorim ovo samo zato što Srbija na ovaj način proizvodi i narušava bezbednost u svetu. Nažalost, u sukobima u svetu, oružje sa koje god strane da dolazi, se dobro plaća i ne mislim da Srbija treba da bude korisnik toga i da pravimo zaradu i profit na nečijoj nesreći.Srbija u izvozu naoružanja, i to stalno slušamo, ima veliki potencijal. Iz godine u godinu se izvoz naoružanja povećava i čujemo da je Vlada najavila, premijer, izabrani predsednik, kako god, najavila je velika ulaganja u namensku industriju – 74 miliona evra samo u ovoj godini. Ali, ovakvim odnosom rizikujemo da dođemo na crnu listu, rizikujemo da oružje koje se proizvodi u Srbiji ne može legalno da se izveze i ne može da dođe na ona tržišta kojima je namenjeno i time direktno ugrožavamo ovu privrednu granu i veliki broj ljudi koji radi u njoj.Znam da je kraj mandata ove Vlade i da će Vlada u Srbiji uskoro pasti, i ne znam da li će ministri imati vremena, trebalo bi makar u narednih 15 dana da mi daju odgovor na pitanje - šta rade kako bi se stvari unapredile, kako bi sprečili da u narednim godinama, nedeljama, čitamo kako oružje iz Srbije završava nelegalnim putem na raznim ratištima u svetu? Ovo je važno pitanje i za ove sadašnje ministre i premijera i za budućeg premijera ili ministre koji dođu na čelo ova četiri ministarstva. Hvala. Balša Božović. Oni imaju manju poslaničku grupu. **Balša Božović** Zahvaljujem, predsednice Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i ministru Nebojši Stefanoviću. Dakle, u poslednjih nekoliko dana u javnosti smo predočili kako i na koji način je časni policajac Dalibor Karanović u medijima na svaki mogući način razapinjan, dok je unutrašnja kontrola policije i Sektor unutrašnje kontrole podmetao lažne izjave i pokušavao da u skladu sa zahtevima Zvezdana Jovanovića, dotičnog policajca kazni.Ministar Nebojša Stefanović ništa nije uradio po tom pitanju. Naprotiv, on je uradio sve ono što je tražio Zvezdan Jovanović od njega, da časti policajca Dalibora Karanovića, ne samo suspenduje kao što je uradio, već da ga i krivično goni.U ruci držim izjavu podrške kolega Dalibora Karanovića, njih 90 koji su podržali svog kolegu zbog neopravdanog progona i pretnji koje trpi samo zato što je savesno radio svoj

da zakon u Srbiji mora biti poštovan.Zbog čega je unutrašnja kontrola policije, po nalogu Zvezdana Jovanovića, pokušavala da podmetne iskaze za 11 svedoka koji su mesec dana kasnije pred tužiocem tvrdili potpuno suprotno? Zbog čega je tužilac, javni tužilac, tražio svoje izuzeće? Samo zato što postoje pritisci na tužilaštvo i samo zato što po svaku cenu Zvezdan Jovanović traži od Nebojše Stefanovića da se časti policajac kaznom.Dokle će Srbija imati ministre koji odgovaraju Zvezdanu Jovanoviću i zemunskom klanu? Zbog čega Nebojša Stefanović nije reagovao kada je u pismu Zvezdan Jovanović nazvao policajce besnim psima? Zašto na to nije imao komentar? To je, takođe, pitanje.

Poslaniče, mislim da ste otišli predaleko u svojim izjavama, jer ovo je izašlo iz okvira pitanja. Izvori vaših informacija su natpisi u medijima, a govorite o vrlo, vrlo ozbiljnoj stvari. Ne mislim na vaše pitanje…

Ne, ja verujem u to da nemate pravo da vređate ministre, ni jednog, bez obzira što ste vi trenutno opozicija. Uvrede nisu dozvoljene.Ovo su teške kvalifikacije, uvrede

ono što izgovorila nisam.Znači, ako je vaš nivo diskusije da izmišljate šta je predsednik parlamenta rekao, to onda

laži ne.Znači, postavite pitanje, a nemojte držati ovde govor šta bi vi voleli možda da je istina.(Balša

narodnim poslanicima i građanima koji su veoma zabrinuti iz razloga što Zvezdan Jovanović je taj koji kadrira po policiji i koji govori ministru Stefanoviću šta da radi. **Maja Gojković** Zahvaljujem. Stvarno, ovo nema nikakvog smisla.Zamisliti

ljude.Dakle, prvi deo pitanja koji se odnosi na procesuiranje ili ne, postupanje nekog iz Ministarstva unutrašnjih poslova prema licu tom i tom, to je u skladu sa članom 287, ovo, a ovo drugo sve što ste izgovorili stvarno je van konteksta, da budemo u okviru Poslovnika, člana 287. i vi ste toga svesni.Zadatak ste ispunili, tako da možemo biti zadovoljni i vi i ja.Reč ima

imam pravo da tražim obaveštenje od predsednika Republike Tomislava Nikolića – zašto do sada nije izdao akt o pomilovanju Zvezdana Jovanovića, iako svi ozbiljni pravnici, sve sudije, svi tužioci, svi advokati u Srbiji smatraju da je on osuđen

tražim.Tražim obaveštenje od predsednika Republike Tomislava Nikolića zašto već nije pomilovao sve građane Srbije i Srbi koji nisu građani Srbije, a osuđeni su za navodne ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ako se zna da je kompletno tužilaštvo za ratne zločine bilo u rukama američke ambasade, da je dotadašnji tužilac Vukčević dobijao od Amerikanaca naloge koga treba optužiti, a imamo dokaze i vi, gospođo Gojković, ste u to upućeni, bar u jednom slučaju, imamo dokaze da su ljudi osuđivani zbog lažnih svedočenja, na primer u slučaju Ovčara.Tamo su na osnovu dva lažna svedočenja nekog Spasoja Petkovića Šljuke i Bože Latinovića, zvanog Božo Krajišnik, koji su lično učestvovali u zločinu na Ovčari, pa su im krivice oproštene da bi lažno svedočili protiv drugih, da bi, između ostalih i jedan Predrag Milojević Kinez, koji nije bio na Ovčari, bio osuđen na 20 godina. Svi su pušteni na slobodu. Čeka se obnova procesa. To će valjda biti treća ili četvrta obnova procesa zbog tih lažnih dokaza.Mislim da bi trebalo da predsednik Republike Tomislav Nikolić do kraja mandata napravi bar jedno dobro delo po kome će ga narod pamtiti, da izda akte o pomilovanju Zvezdana Jovanovića i akte o pomilovanju svih Srba osuđenih za ratne zločine.Imam još jedno pitanje za premijera Aleksandra Vučića, samo moram da nađem.

za albansku televiziju izjavio da nikada nije zastupao ideologiju velike Srbije, nego samo da je mene citirao u tome, i na kraju je obećao da će uhapsiti svakog ko zagovara veliku Srbiju, pa ga ja sad pozivam da me što pre uhapsi, dok ne umaknem nekim prirodnim zakonima, a i da me unapred obavesti da pripremim pidžamu, četku za zube, preobuku, papuče, što sve treba da ponesem. Dobro, on je obećavao da će hapsiti Dinkića, a Dinkića neće. Međutim, evo kaže da će uhapsiti svakog ko zagovara veliku Srbiju.Ja zagovaram veliku Srbiju, zagovarao sam skoro čitavog života i zagovaraću do kraja života. Ja sam tipičan slučaj koji treba hapsiti po obećanju koje je Aleksandar Vučić dao albanskoj televiziji. Neću ga pitati kako to da je on samo mene citirao svojevremeno kada je reč o velikoj Srbiji. Bilo je tu još nekih od vas koji ste me stalno citirali. Ja sam mislio da ste mi iskreno verovali, da ste iskreno verovali u tu ideologiju.Na kraju, tražim obaveštenje od predsednika Narodne skupštine Maje Gojković, da li ste i vi, gospođo Gojković, iskreno verovali u veliku Srbiju ili ste samo mene citirali? Ako ste iskreno verovali, da li verujete još uvek, pa da zajedno idemo u zatvor? Vi ste već jednom iskazali ogromnu hrabrost kad su me ustaše hapsile kod Batina, kad su me već uveli u policijsku „maricu“, vi ste za mnom trčali sa legitimacijom Međunarodne advokatske organizacije i na silu ste ušli u „maricu“ u kojoj sam ja bio.

Ali, vi da mi usmeno odgovorite.

Hvala. Hvala.Poštovani građani, dame i gospodo, u Poslovniku Narodne skupštine postoji član 287. po kome poslanici postavljaju pitanje republičkim funkcionerima, koji su dužni da na pitanja poslanika odgovore u roku od 15 dana, čitam član 287, i to u pismenom obliku.Poslanici pokreta Dosta je bilo su sa ove skupštinske govornice postavili do sada 30 pitanja predsedniku Vlade i predsednici Skupštine, i to 19 pitanja predsedniku Vlade i 11 pitanja predsednici Skupštine. Ni na jedno od ovih pitanja u poslednjih devet meseci nismo dobili pisani odgovor.Ovde su sama pitanja koja smo postavili, koje kada poslanik postavi pitanje sa skupštinske govornice, stručne službe Skupštine sačine dopis i upute ga onom republičkom funkcioneru kome je pitanje postavljeno.Znači, predsednica Skupštine i predsednik Vlade ignorišu poslanike i pravila ove Skupštine i ne odgovaraju na ova pitanja. Pa je ponovo pitanje predsednici Skupštine – zašto ne odgovara na pitanja poslanika? I, pitanje predsedniku Vlade – zašto ne odgovara na pitanja poslanika?Evo, daću par primera predsednici Skupštine. Pitanje koje smo joj postavili 16. novembra – kada će biti donet godišnji plan rada Narodne skupštine, kako to propisuje član 28. stav 1. Poslovnika? Već više od pet meseci, u tom trenutku, smo radili potpuno stihijski. Ili, recimo, pitanje predsedniku Vlade, i pored subvencija Er Srbija i Železara Smederevo prave gubitke iz godine u godinu, dok poreski obveznici preuzimaju njihove dugove. Samo u poslednje dve godine, a to pitanje je postavljeno 19. oktobra prošle godine, samo u poslednje dve godine u te kompanije otišlo je po 270 miliona evra.Zatim, postavili smo pitanje 19. oktobra predsedniku Vlade – da li je istina da azerbejdžanska firma „Azvirt“, angažovana na izgradnji puta od Ljiga do Preljine, uvozi naftu iz Azerbejdžana bez plaćanja carina, akciza i PDV-a, značilo bilo kakvih dažbina? O kolikoj količini nafte je reč? I, da li je istina da tu naftu koju uvoze bez poreza, bez PDV-a, bez carina, da tu naftu dalje preprodaje našim podizvođačima po punim tržišnim cenama i zašto je to da li je istina da je ta firma zakupila separaciju „Takovo“, da iz nje vadi usitnjeni kamen i agregat, koji takođe prodaje našim podizvođačima po ceni od 35 evra po kubnom metru, dok je tržišna cena 21 evro po kubnom metru? Zbog čega Vlada i nadležna ministarstva ovo dozvoljavaju?Naravno, nesporno je da su Srbiji potrebni putevi, nesporno je da ih treba graditi, ali na ovakav način, dajući ugovore ovakvim kompanijama i dajući im ove pogodnosti, u stvari samo bacamo novac poreskih obveznika i dajemo ga verovatno na korupciju. Ni na jedno od ovih pitanja nismo dobili odgovor. Tako da, molim i predsednicu Skupštine i predsednika Vlade da poštuju član 287. i da odgovore na ova pitanja ne daju usmeno na konferencijama za medije ili usmeno ovde u Skupštini, nego da odgovore u skladu sa pravilima, a siguran sam da će se složiti da pravila moramo poštovati, da odgovore u roku od 15 dana u pisanoj formi.Zatim, imam pitanje za ministra unutrašnjih poslova i za predsednika Vlade. Saznali smo iz medija da je pokušan atentat na načelnika kriminalističke policije iz Beograda Veselina Milića. Pitanje za predsednika Vlade i za ministra unutrašnjih poslova je – da li je istina da je pokušan atentat na Veselina Milića i šta se po tom pitanju preduzima, pošto nikakve informacije o ovome nismo dobili? jedan jako važan događaj za državu i svi državni organi bi morali da budu u velikoj akciji otkrivanja o čemu se radi, pošto ovakav napad na državne službenike, u ovom slučaju načelnika kriminalističke policije Beograda, je ogroman udarac za državu. **Saša za jednog i za drugog, prilikom istrage koju je kriminalistička policija Beograda uradila prilikom ubistva Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, pronađene su službene legitimacije, pištolj i radio-stanica MUP-a. MUP-a. Otkud kriminalcu službena legitimacija MUP-a? Hvala. Poštovana predsednice, dame i gospodo kolege poslanici, ja ću iskoristiti svoje vreme da bih postavio pitanje Ministarstvu pravde i Ministarstvu za rad i socijalna pitanja.Sadašnji pitanja.Sadašnji premijer, a budući predsednik države Aleksandar Vučić je otkrivanjem spomenika Podunavskim Švabama prošle nedelje u Bačkom Jarku, gde su komunističke vlasti krajem rata zlostavljale i ubile oko 6.500 ljudi, uglavnom žena i dece, pokazao da za razliku od mnogih državnika, tj. političara u okruženju, da je stasao u pravog državnika i da ume da poštuje i tuđe žrtve.Ovo je samo dokaz da dok svuda u okruženju, zarad prikupljanja jeftinih političkih poena, nezreli, nesposobni političari zveckaju oružjem, Srbi pokazuju da ispravljaju nepravde iz prošlosti, da su spremni da se izmire i da savladaju prošlost nacionalne, a rekao bih i mnogo više ideološke zaslepljenosti.Da bismo definitivno zakopali sve rupe iz prošlosti, jame ili nepravde kojih je mnogo potrebna je osuda svih komunističkih zločina nad sopstvenim narodom, pogotovo onih koji su se dešavali krajem i posle rata, učinjenih uglavnom nad ljudima koji su drugačije mislili, tačnije koji su podržavali kraljevinu.Jedan od takvih zločina, koji me je podstaknuo da postavim ovakvo pitanje, je zločin u Pančevu kada su komunisti 25. oktobra 1944. godine streljali 72 srpska pilota kod sela Jabuka samo zato što su u jednom periodu služili kralju i otadžbini. Na najmizerniji način, verujući da su pozvani da svojim učešćem pomognu borbi protiv okupatora, namamljeni su da dođu u Pančevo gde su streljani bez ikakvog razloga i suda. Znam da postoje ljudi koji će reći opet se vraćam u prošlost, ali sve te koji tako govore samo bih zamolio da se zapitaju da su ovi ljudi bili članovi njihovih porodica kako bi razmišljali. Nažalost, nemam vremena da govorim o tužnim sudbinama mnogih drugih ljudi, kao i o njihovom patriotizmu.Do

Ako ne ispravimo nepravde iz prošlosti i ne kažemo istinu, bez obzira koliko ona bolna bila, naš narod nikada neće imati budućnost koju želi. Istina je naravno lekovita i samo na ovaj način i nikako drugačije možemo doći do nacionalnog pomirenja. Pomirenje, jedinstvo, dok drugi zveckaju oružjem, su nešto što nam je potrebno više nego ikada do sada, to mora biti temelj svake politike, tačnije, to mora biti iznad svake politike.Tako i moje poslaničko pitanje proizilazi iz onoga što sam vam do sada rekao, a to je šta će resorna ministarstva koja sam spomenuo, tj. država učiniti da se kaže puna istina o ovim mučenicima iz Pančeva, ali i o svim ostalim komunističkim zločinima koji su počinjeni nad sopstvenim narodom.Podsetiću samo da je postojala komisija za popis svih komunističkih žrtava i zločina koju je predvodio naš eminentni stručnjak Srđan Cvetković i koja je popisala imenom i prezimenom skoro 60.000 ljudi koji su pobijeni zato što su drugačije mislili. To zahteva svako poštovanje. Ta cifra je naravno mnogo veća, jer su mnoge porodice poubijane i da su se zatrli njihovi tragovi, jako je teško znati tu konačnu cifru, ali u svakom slučaju ti podaci mogu da budu od velike koristi da bismo konačno mogli da kažemo istinu, rešimo jedan od akutnih problema iz naše prošlosti i konačno žrtve, a pogotovo zločince nazovemo pravim imenom.Iskoristio bih još ovo malo vremena, što mi je ostalo, da uputim jednu molbu ili apel Ministarstvu pravde da još jednom razmisli o potrebi izmene Krivičnog zakonika u onom delu koji se odnosi na silovatelje, ubice dece, maloletnih i žena. Smatram da je doživotna kazna jedina kazna za ove monstrume bez ikakve savesti koji se nikada naravno neće uklopiti u društvo, već će zločin ili zlodelo ponoviti kad tad kad budu pušteni iz vlasti. Hvala na vremenu koje ste mi dali. **Maja

sednice.Dostavljeni su vam zapisnici Prve i Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Prelazimo na odlučivanje.Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, održane 1. marta, 19, 20. i 21. aprila 2017. godine.Molim molim poslanike da glasaju

na glasanje zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, održane 21. i 25. aprila 2017. godine.Molim

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja razmotrićemo predloge po hitnom postupku i predloge za dopunu dnevnog reda.Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodna poslanica Sonja Pavlović predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama Zakona o proceniteljima nepokretnosti.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

poslanik Aleksandar Martinović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama.Stavljam

i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Stavljam na glasanje

predlog.Predsednik Narodne skupštine predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

12, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanici poslaničke grupe „Dveri“ predložili se da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina

Zakona o privremenom načinu isplate penzija, koji, kao što dobro znate, traje već pune tri godine.Zaista se svi penzioneri u Srbiji s pravom danas pitaju kakav je to Zakon o privremenom načinu isplate penzija koji traje tri godine. Koji je smisao, dakle, ako ste i želeli da pljačkanjem penzionera uštedite nešto u budžetu, da li ta pljačka traje neograničeno i dokle će ta pljačka penzionera trajati? To je pitanje koje danas postavlja svaki penzioner u Srbiji - zašto jedan Zakon o privremenom načinu isplate penzija traje pune tri godine.Mi smo ovim zakonskim predlogom predvideli dve veoma važne stvari za penzionere u Srbiji, pre svega, to je prestanak važenja Zakona o privremenom načinu isplate penzija i jedna još važnija stvar, a to je nadoknada onoga što je penzionerima opljačkano i oteto u prethodne tri godine od strane aktuelne vlasti.Zaista

Da li je PUPS zapravo lažna penzionerska stranka koja gleda samo svoje lične i partijske interese, a zanemaruje interese onih u čije ime navodno govori, a to su interesi penzionera? Zar nije najnormalnije da svako ko štiti interese penzionera podrži ukidanje ovog pljačkaškog i lopovskog zakona o privremenom načinu isplate penzija?Ne može privremen način isplate penzija trajati tri godine, gospodo sa vlasti. Mi smo ovde predvideli i sve načine na koje će se obezbediti sredstva u budžetu, kako bi penzionerima bilo nadoknađeno ono što im je opljačkano u prethodne tri godine. Dakle, veoma ozbiljno, veoma studiozno predvideli smo kako će se obezbediti sredstva u budžetu da bi se u narednim godinama u određenom broju mesečnih rata vratilo penzionerima sve ono što im je opljačkano u prethodne tri godine. načina, veoma je važno da to ovde pomenem, jesu prihodi od imovine kojom raspolaže PIO fond, a koje ova Vlada nezakonito stavlja u privatizaciju kao da je imovina Vlade.Imovina PIO fonda nije imovina Vlade i ne može Vlada da stavlja na privatizaciju PIO fond. Postoje brojni sudski postupci za banjska lečilišta i razne zdravstvene centre koji su izgrađeni imovinom PIO fonda i uvek na sudovima PIO fond vraća u svoju imovinu sve ono što je nezakonito oduzeto. To je jedan od važnih prihoda odakle se može vratiti ono što je penzionerima oteto u prethodnom periodu.

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.Da li Miroslav Aleksić želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

15, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio da se dnevni red dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.Stavljam na glasanje ovaj

je predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.Da li poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanoh za dešavanja tokom izbornog procesa 2017. godine, od dana raspisivanja predsedničkih izbora, do dana objavljivanja privremenih rezultata izbora na obrađenih

Hvala.Zaista je u Srbiji postalo više nego dosadno ponavljati priču o izbornim krađama koje nikada nisu otkrivene i koje nikada nismo uspeli da isteramo na čistac šta se zaista dešava na izborima u Srbiji.Zašto to nismo radili? Zato što najvažnija državna institucija, Narodna skupština Republike Srbije nije spremna da formira anketni odbor i da konačno utvrdimo šta se zaista dešava na izborima u Srbiji.Kada prosečan gledalac ovog direktnog prenosa skupštinskog zasedanja želi da sazna punu istinu o izbornim neregularnostima, nepravilnostima, izbornim krađama i svemu onome što se dešava na izborima, sasvim logično može da zaključi zašto se takav jedan anketni odbor ne formira u Skupštini i zašto svi zajedno ne utvrdimo šta se zaista desilo na izborima?Ko ima nešto protiv toga? Ko, ako nema šta da krije ima nešto protiv formiranja zajedničkog skupštinskog anketnog odbora? Onaj koji je čist u izbornim radnjama, onaj koji nije ništa krao, onaj koji nije pravio nikakve izborne neregularnosti, onaj koji nije manipulisao na izborima, zašto bi se on stideo učešća u jednom takvom skupštinskog anketnom odboru?Iz svega ovoga jasno zaključujem da jedini koji prave opstrukciju da se formira anketni odbor Skupštine i istraži izborna neregularnost poslednjih predsedničkih izbora jesu upravo poslanici vladajuće većine koji očito imaju šta da kriju.Jer, da vi nemate šta da krijete, vi biste elegantno formirali taj skupštinski anketni odbor, pokazali da nije bilo nikakve izborne krađe, pred čitavom javnošću napravili sve nas iz opozicije smešnima i rekli – evo vidite Skupština je pokazala da nema nikakve izborne krađeAli, vi to ne smete iz prostog razloga što znate da ste krali. Znate da ste i na poslednjim predsedničkim izborima ili Jedinstveni birački spisak koji je neažuriran, da su glasale mrtve duše, da ste pritiskali zaposlene u javnom sektoru da moraju da glasaju za Aleksandra Vučića ili će izgubiti posao, da ste imali antiustavno uputstvo o načinu glasanja na KiM i da ste RIK stavili iznad Ustavnog suda Srbije.I nešto što ću vam sada citirati, a što građani Srbije nemaju prilike da uopšte znaju, jeste da ste prekršili dve izuzetno važne kontrolne uloge,

predsedničkih kandidata na izborima. Sve to niste uradili i direktno ste uticali na izbornu neregularnost i na izbornu krađu na predsedničkim izborima. **Maja Gojković** Zahvaljujem poslaniče.Stavljam predlog Boška Obradovića na

u dnevni red ove sednice.Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.Stavljam

Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Stavljam na glasanje ovaj

Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.Boško Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, ovim dana je Dom Narodne skupštine Republike Srbije, posle više od 70 godina, posvedočio istinu o stradanju Srba u NDH, organizacijom prve izložbe o stradanju Srba u Jasenovcu u ovako uzvišenom, važnom i najvažnijem državnom domu Republike Srbije. To je zaista ogroman događaj i veliki iskorak, da je najvažnija državna institucija ove države, posle više od 70 godina,

Neophodno je da uradimo jednu stvar na koju se čeka više od 70 godina, a to je da ova državna institucija usvoji rezoluciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata. To je naša obaveza prema više od 700.000 stradalih u koncentracionim logorima Jadovno i Jasenovac, najmonstruoznijim logorima smrti, industrijama smrti u Drugom svetskom ratu.Ne vidim i ne mogu da razumem koji Srbin može da ne podrži

i drugih stranaka vladajuće koalicije, kada bi ga pitao bilo ko da li je za donošenje rezolucije o genocidu nad Srbima u NDH, svaki birač iz SNS-a i SPS-a rekao bi da, a sada ne može da dobije odgovor na pitanje zašto njegovi predstavnici u Republičkoj skupštini, zašto narodni poslanici iz SNS-a i SPS-a, čast izuzecima, ne žele da podrže donošenje rezolucije o genocidu u NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima. Nema logičnog obrazloženja. Nema normalnog obrazloženja.Je li problem to što su Dveri predložile ovu rezoluciju? Više puta sam rekao i ponavljam - odustajem od ove rezolucije, neka je predloži Vlada Republike Srbije, neka je predloži poslanička grupa SNS-a ili SPS-a, glasaćemo za to. Hajdete samo da uradimo istorijsku stvar koju dugujemo precima i svima stradalima u NDH, da osudimo genocid nad Srbima u NDH, da i domaćoj i međunarodnoj javnosti iznesemo istinu o stradanju Srba u NDH. Hoćete da to Hoćete da to bude vaš predlog? Predložite i podržaćemo. Nemojte odbijati predloge koji su od opšteg nacionalnog i državnog interesa samo zato što je to predložila opozicija. Nemojte, dakle, raditi protiv interesa države zato što smo mi na drugim stranama u ovom parlamentu.

Na osnovu sporazuma o socijalnom partnerstvu između Dveri i Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, dva zaista autentična sindikata koja brinu o interesima penzionera u Srbiji za razliku od lažne penzionerske stranke PUPS, predali smo još jedan zakon u skupštinsku proceduru koji se direktno tiče interesa penzionera u Srbiji.Naime, evo jednog važnog citata iz aktuelnog Ustava Republike Srbije, koji u članu 70. propisuje obavezu Republike Srbije da se stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Vlada Republike Srbije, dakle, ima jednu veoma važnu obavezu – da se stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Vlada Republike Srbije radi sve suprotno. Ona je ne samo smanjila penzije i time direktno udarila na najstarije sugrađane u Srbiji, nego je takođe uradila jednu veoma važnu stvar, odnosno izbrisala član zakona kojim su penzije bile usklađivane na godišnjem nivou sa rastom troškova života, sa visinama cena i uopšte životnim standardom u Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, danas penzioneri ne samo da su opljačkani od ove vlasti time što im je neko uzeo direktno njihovo stečeno pravo, njihovu imovinu, njihovu zarađenu penziju, nego ih je još lišio takve vrste ekonomske sigurnosti da njihova primanja, odnosno visine isplata penzija ne prate usklađivanje sa troškovima života koji neprestano rastu zbog inflacije i drugih razloga. Dakle, ova Vlada je antipenzionerska vlada i mere ove Vlade su antipenzionerske. Na tako nešto može da pristane samo PUPS kao lažna penzionerska stranka,

Vlade.Druga važna stvar, Vlada je učinila još jedan pokušaj da zadre u prava penzionera. Vlada je podržavila PIO fond, smanjila broj članova Upravnog odbora na sedam, a od sedam članova Vlada imenuje četiri člana Upravnog odbora PIO fonda. Dakle, verovali ili ne, poštovani građani Srbije, poštovani penzioneri, Vlada je preuzela odlučivanje o PIO fondu u Srbiji.Dakle, to što zaposleni pune PIO fond i to što su penzioneri korisnici PIO fonda, to što PIO fond raspolaže ogromnom imovinom, to više ne znači ništa, od sada se pita Vlada i Vlada će odlučivati o vašim pravima, o vašoj imovini i o svemu onome što ste mukotrpno sticali godinama i decenijama unazad. Smatramo da i to ovim zakonom mora da se promeni i da se PIO fond vrati zaposlenima i penzionerima.

u dnevni red.Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Izvolite. Hvala lepo.Evo već dobre dve, ako ne i treća godina kako pokušavam da ovim predlogom izmena zakona pomognem Skupštini da preuzme svoju odgovornost donošenja zakona i popravljanja svojih i tuđih grešaka i da se na ovaj način pokuša da sredi stanje u visokom obrazovanju.Naravno da svi znaju šta je tema, tema su lažne diplome, lažni doktorati. Na najvišim mestima u državi, predsednik, ministri, gradonačelnik, mnogi drugi visoki zvaničnici imaju diplome, a neki i doktorate koji u svojoj vrednosti imaju vrednost papira na kome je to štampano i možda vrednost amortizacije štampača koji je štampao tu diplomu, tu od nauke nema ni „n“, tu od bilo kakvog materije, znanja ili bilo čega nema ničega.Pre, rekoh, dve godine je dat predlog tog zakona, niko se nije javio do pre jedno šest meseci kada je Vlada rekla da će u svojim izmenama da da načne ovu temu, da počne da o tome radi, da da neko rešenje koje će na dobar način da reši taj problem, čiji smo svedoci svi poslanici i svi građani Srbije, ali to se nije desilo. Zato ja pokušavam, i ovo je verovatno deseti, petnaesti put, da vas ubedim u to da je diploma dokaz znanja, da diploma nije, naravno, neophodna svim građanima Srbije, ali oni koji žele da je imaju treba da je imaju zato što to znači da su nešto naučili, da ta diploma treba da bude kvalifikacija za neko radno mesto, ali i odraz obraza nekog čoveka, koliko on iskreno može da izađe pred građane Srbije i da kaže ovo što ja govorim, ovo što ja imam, ono što ja jesam, to je tačno.Ako se to ne uradi, onda ćemo imati ono što imamo danas, a to je poplava lažnih spasilaca, lažnih patriota, lažnih doktora, lažnih diplomiranih, masterovanih ili ne znam kakvih sve naučnika sa „Megatrenda“ i sličnih rupa rupa intelektualnih, imaćemo to da nam se iseljava 40, 50 hiljada obrazovanih ljudi svake godine. To nije slučajno i to nije samo posledica ekonomske krize, svetske ili domaće, to je namerna politika SNS i Satelita da isteraju sve zdravo iz Srbije da bi ovi prevaranti sa lažnim diplomama mogli da zauzmu njihova mesta. To možemo da sprečimo usvajanjem izmena zakona, kao što sam predložio. Stavljam na glasanje predlog.Zaključujem glasanje: za – 23.

I ovo je već višegodišnji pokušaj da se donese jedan potpuno novi zakon o planiranju i uređenju prostora i naselja. Kao što znamo, u toj oblasti, to je isto opštepoznata stvar, imamo velike probleme, svuda oko nas, od najvećeg divljeg gradilišta na teritoriji Balkana koji je kolokvijalno nazvan „Beograd na vodi“, preko mnogih takvih primera u Beogradu i mnogim drugim gradovima Srbije.Pre izvesnog vremena smo dobili jedan drugi zakon sa istom tematikom koji se sprovodi kao i sve u Srbiji, to znači voljom vladara, pa kad može – može, kad hoće – hoće, bez bilo kakve temeljite pripreme, bez bilo kakve kazne ili preventive koja bi sprečila ovakvo ponašanje. Ja sam već ukazivao na primer u Nebojšinoj 8a, što se dešava sada, postavio sam pitanje i potpredsednici Vlade. Nakon toga sam dobio 40 primera po Beogradu gde se gradi apsolutno bez bilo kakve dozvole. Pa sam onda dobio još stotinak primera iz Srbije, pa su onda rekli da će Zakon o ozakonjenju da reši sve. Ne, taj zakon o ozakonjenju je još jedna rupa u sistemu, zakon koji je donet da bi se kriminalna gradnja dovela do nivoa legalnosti, što naravno ne može da se desi.Ovaj

dala svoj maksimum u definiciji uslova za normalnu, ispravnu, na zakonu i na struci zasnovanu gradnju, gde bi bilo apsolutno nemoguće da bilo kakva divlja gradnja bude moguće jer je bila predviđena kazna zatvora za onog po počne radove bez dozvole za gradnju i svih onih dokumenata koji tome prethode. Nažalost, već sledeća vlast 2004. godine je u liku svog ministra za kapitalne investicije, recimo, na njegovom ličnom objektu prekršila taj zakon i on je praktično bio nesprovođen.Zato ponovo afirmišem ovaj zakon i dajem vam mogućnost da svojim glasanjem stanete uz ovaj dobar predlog. Ponavljam, tada bi zabadanje ašova u zemlju,

saradnici „Beograda na vodi“, objekta koji sam već pomenuo u Nebojšinoj 8a i mnogih drugih objekata koji postoje svuda okolo. Dajem vam šansu da ispravite grehe svoje prošlosti i da glasate za ovaj zakon. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje vaš

dva člana, vrlo jednostavno. Suština je – zabranjeno je iznajmljivanje termina u svim elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji Republike Srbije podnosiocima izbornih lista za prenošenje predizbornih skupova, političkih poruka i reklama. Ovaj zakon sam podneo krajem prošle godine, preventivno, pred izbore koji su se očekivali, koji su održani. Ideja je da se ogroman novac koji se baca za politički, moralno, estetski i bilo kako neprihvatljiv tzv. politički marketing, tu se daje blizu sto miliona evra za svake izbore, i to ne para političkih stranaka i predlagača lista, nego para građana Srbije, poreskih obveznika Srbije jer se iz tog novca finansiraju izbori, bilo preko budžeta, bilo iz crnih fondova. Jer ti crni fondovi su to da vam „Srbijagas“ ili EPS ili neko drugi da neke prljave pare, a to su pare građana Srbije, od kojih vi pravite posle politički marketing. Da vam ne govorim na šta su ličile te reklame, od gospođa Nade, vraćanja diplome i drugih skečeva koji su emitovani kao politička poruka.Da je usvojen tada predlog zakona o kome sada govorim, ne bi bilo te prljavštine na našim elektronskim pre svega medijima, ali što je važnije, bilo bi ušteđeno puno para koje bi mogle da budu korišćene za mnogo važnije stvari, kao što je, recimo, lečenje bolesnika koji boluju od teških bolesti i lečenje dece. Mi danas imamo, preko istih tih elektronskih medija, koji su emitovali to đubre, juče priloge o tome da je Srbija humana zato što je skupila 100, 200, 300 hiljada evra za lečenje nekog jadnog deteta. Naravno da je Srbija humana i naravno da je to dobro, ali nije posao države da pohvaljuje takvo ponašanje, nego da leči tu decu. Sa 50 miliona evra, što je polovina ukupne sume koja se troši na ovaj način, bilo bi omogućeno lečenje sve dece koja boluju od teško izlečivih i retkih bolesti, i ne samo dece, nego i starijih.Ovo kako sad stoji je direktan atak na budućnost Srbije, ne samo po tom đubretu koje se emituje nego zato što zbog toga deca, koja su budućnost Srbije, oko toga se slažemo svi, nemaju mogućnosti da budu sagledana medicinski na adekvatan način. Ne mogu u Srbiji preko SMS-a da se leče deca, postoji način kako to može da se spreči, to je usvajanje ovog predloga zakona. **Maja Gojković** Stavljam na glasanje ovaj

rezolucije Narodne skupštine o priznanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.Izvolite. Bez obzira što je ovo ponovljeno od 2015. godine, znači treća godina, nije mi teško da ponovim još jednom. Naravno da svaki genocid koji se desio u istoriji čovečanstva treba osuditi na način koji je primeren tome.Ovde tome.Ovde se govori o genocidu nad Jermenima koji je izvršenom u Osmanskom carstvu od 1915. do 1922. godine.Već sam govorio o tome da ovo ne bi bio neki izuzetak, jer su mnogi parlamenti na svetu već na isti način osudili ovaj genocid i to su, recimo parlamenti Ruske Federacije, Grčke, Belgije, Francuske, Kanade, Kipra, Italije, Švajcarske, Argentine, Urugvaja, Švedske, Libana, nekoliko država SAD i mnogi drugi. Time bi i Srbija stala u grupu ovih, ja mislim, respektabilnih država, i pokazala da brine o etici, o moralu, o pravnim posledicama krivičnog dela i kada se ne radi smo o građanima Srbije.Dodatno, time bismo dobili još veći značaj i još veće utemeljenje u onome što tražimo za osudu genocida nad srpskim narodom, nad građanima Srbije, nad svima onima koji su na teritoriji za koje je nadležan ovaj parlament, doživeli zločine, razne zločine, pa i one koji se mere nivoom genocida.Naravno da je i naša istorija puna takvih sramnih, ružnih situacija, naravno da time bismo mogli da osudimo i one među nama, među građanima Srbije, živi ili mrtvi, koji su navodno u naše ime, vršili ratne zločine koji su na nivou genocida ili jesu sam sam genocid.Ne postoji loš i dobar genocid. Ne postoji loš i dobar zločin. Ne postoji loš i dobar zločinac. Postoji pravo i postoji moral i ako pravo i moral nemaju svoje utemeljenje u većini poslanika ovog tela, ovog parlamenta, onda mi imamo veliki problem u Srbiji. Taj problem je veći i od i od toga što se deca leče SMS-om i od toga što vrh vlasti čine falsifikatori sa lažnim diplomama i od mnogih drugih stvari koje su same po sebe veliki.Zato vas pozivam da glasate za ovu rezoluciju. **Maja Gojković** Stavljam

Ovaj zakon je u direktnoj vezi sa Zakonom o izboru narodnih poslanika o kome sam govorio, pošto se bacanje para za odvratne, prizemne, primitivne političke reklame

briše u postojećem zakonu član 23. stav 2. a time se stvaraju uslovi da bude zabranjeno reklamiranje političkih subjekata u izbornim kampanjama.Opet da se pozovem na međunarodno iskustvo. Ne bi to, naravno, gašenje mogućnosti trošenja narodnih para za besmislene reklame političke, ne bi smanjilo mogućnost da građani Srbije budu upoznati sa političkim programima stranaka, kandidata, predlagača. Naprotiv, za to postoji način a to je da, pre svega, elektronski mediji daju adekvatan prostor u vreme kampanje svim kandidatima, kao recimo što je u nekim državama koje su

svoje programe.Zabrana reklamiranja političkih stranaka i kandidata na izborima je odavno utemeljena i prisutna, ta zabrana u Velikoj Britaniji, Holandiji, Švedskoj, Norveškoj, Francuskoj, Nemačkoj, Irskoj i još u mnogo drugim zemljama. Siguran sam da ćemo podeliti utisak da su ove države koje sam pročitao, države koje imaju nešto malo dužu demokratsku tradiciju nego što je to slučaj u Srbiji, i da ako tamo građani mogu da budu obavešteni o programu političkih stranaka, pa da izađu i da glasaju u procentima koji su 75%, 80%, kao što imamo primere u zadnjim izborima u nekim državama državama EU, onda je sigurno moguće da se to desi i u državi Srbiji koja se bar javno hvali svojim demokratskim temeljima, tradicijom i primenom demokratskih parametara u sadašnjici.Naravno, da to nije tačno. Naravno, da bi usvajanje ovog zakona bilo veliki atak na laž, prevaru, manipulaciju koju aktuelna vlast vrši prema građanima Srbije o trošku istih tih građana Srbije, što bi neki zlobnici rekli, da tu ima i neke pravde. Ali, ne slažem se sa tim i mislim da je prava prilika da istupite korak napred i da ugasite mogućnost trošenja narodnih para za bacanje, a da se taj novac troši za lečenje naše dece. **Maja

Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi. Izvolite. zakona koji se tiču zdravlja, pa je prvi među njima Predlog zakona o dopunama Zakona o Vladi gde se kaže da se iznad člana i član 11. menjaju i glase – zdravstvena sposobnost nespojivost i sukob interesa, a da član 11. pre izbora Vlade, svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu uprave autonomne pokrajine, opštine, grada Beograda niti vršiti delatnost koja po zakonu je ne spojiva i tako dalje.Ovo je ne spojivost funkcija. Insistiram na ovome jer kao što srpska javnost zna, pa i kolege poslanici, neki o tome govore javno, neki o tome govore po kuloarima, neki pišu tajne poruke, neki se smejulje iza ovih stubova, ali generalno, jasno je da mi u Vladi imamo puno ljudi koji nisu dokazali svoju zdravstvenu sposobnost za vršenje funkcija člana Vlade i to je više nego jasno.Imamo jednu Vladu od 2000. godine do dana današnjeg gde je to utvrđeno egzaktno, to je Vlada Zorana Đinđića koju sam ja nažalost vodio zadnjih godinu dana, gde su svi članovi te Vlade pre nego što su došli u parlament morali da odu u referentnu ustanovu koja se zove VMA i da tamo budu zove VMA i da tamo budu pregledani, sa namerom da se utvrdi njihova zdravstvena sposobnost za vršenje dužnosti zapošljavanja na bilo kojoj funkciji u državnim organima.Znači, imamo kandidata za člana Vlade, koji ne može da dobije zdravstveno uverenje, da je sposoban za posao administratora, sekretarice, higijeničara, obezbeđenja, referenta, onda naravno da takav kandidat ne može da dobije podršku parlamenta. To bi bilo normalno. Ovde nažalost, mi imamo poplavu ljudi koji svojim ponašanjem apsolutno unose veliku sumnju da su i fizički, i ne samo fizički nesposobni za vršenje svoje funkcije i to sam predložio i to će biti u sledećim predlozima i za parlament i za predsednika države, što se u poslednjem slučaju vrlo jasno videlo na poslednjim izborima.Zato vas pozivam da ozdravimo Srbiju tako što ćemo pre svega da ozdravimo najvažnije organe, a pre svega Vladu Srbije. Znači, samo zdravi ljudi, fizički i psihički da budu kandidati za ministre.

Ovo je drugi iz grupe tri zakona o zdravlju, a tiče se izbora predsednika države, predsednika Republike i to je bilo predloženo pred ove izbore, sa očiglednim neophodnim ciljem da se spreči ono što nam se desilo, ali, niste imali volje tada da glasate o tome, pa vas ja pozivam da za ubuduće dođemo do toga da sprečimo da za predsednika države bude izabran čovek koji nema zdravstveno uverenje o zapošljavanju u javnim službama.Član službama.Član 1. ovog zakona kaže - U Zakonu o izboru predsednika Republike, „Službeni glasnik“ taj i taj, u članu 11. stav 3. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a. koja glasi - lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u u državnim organima, predsednik Republike nužno mora da zasnuje odnos u državnim organima ili da ostvaruje neka prava koja su vezana za taj status i zato je neophodno da budemo sigurni da da kandidati, ne ovaj što je već izabran, to je već jasno, nego da svi kandidati pre nego što budu izabrani donesu napismeno da su zdravi. Ponavljam – fizički i psihički.Ja mislim da je to vrlo moguće i da time sprečimo da nam se dešava to što imamo u najgorem mogućem obliku, ali, to su bila neka druga vremena i sad ne možemo točak istorije da vratimo nazad. Naravno da možemo za budućnost da stvorimo sve moguće uslove da nam takvi ljudi koji, neki sumnjaju, nekih 65 ili 70% Srbije, možda i više, sumnja u zdravlje tih kandidata, pa je čak onom ko je dobio najveći broj glasova, 75% građana Srbije misli da on nije baš zdrav, jer, da misli to, glasali bi za njega. Ali, međutim, eto, desilo se to što se desilo.Dakle, hajmo za budućnost. Biće uskoro nekih izbora, sigurno. U Srbiji su vanredni izbori redovna situacija. Ima samo još jedna institucija koja se zove – vanredna konferencija za štampu, a to je svaki dan. Ali, vanredni izbori u Srbiji su dosta redovni, svake godine imamo neke vanredne izbore. Prema tome, koliko sutra, prekosutra, iz zdravstvenih, nacionalnih ili ko zna kojih razloga, pre će biti iz ovih prvih, ponovo ćemo imati izbore i za predsednika Srbije i ja vas pozivam da sprečimo bruku koja se desila pre mesec dana. Hvala.

Predlog zakona o izmeni Zakona o radu se takođe tiče zdravstva, ali ovoga puta ne za nosioce najviših državnih funkcija, nego za one koji njih biraju, a to su građani Srbije.Situacija je vrlo jasna. Imamo puno primera gde građani Srbije imaju jako velike probleme u odnosu svojih poslodavaca prema njima, zato što je tu zakon nedorečen, odnosno napravljen je tako da stvara mogućnost jednog potpuno nezdravog odnosa prema ljudima koji su zaposleni, a da ne govorim o nezaposlenima.Predlog je da se u Zakonu o radu u članu 187. stav 1. da se on menja i da glasi – Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Povod za to je bila situacija u onoj firmi „Leonu“ u Nišu, kada je ona žena koja je bila na bolovanju, dobila otkaz, pa je tu javnost, na sreću, odigrala svoju dobru ulogu i ona je vraćena na

do mnogih drugih primera koji apsolutno nemaju veze sa 21. vekom, sa Evropom, etikom, moralom ili bilo čime što definiše život na početku 21. veka.Zato da, a ovo nema veze sa političarima, nemojte da se plašite, ovo se tiče građana, hajde građanima da omogućimo da imaju jedan utisak, opravdani utisak dostojanstva kada počnu negde da rade, da ako im se desi, ne dao Bog, ako su na bolovanju ili u ovim drugim situacijama, da se ne plaše da će neki poslodavac tamo koji je doveden za 10 hiljada evra po radnom mestu, ili doveden kao veliki prijatelj iz neke Tunguzije, ili doveden kao neko ko je, a to je najčešće došao ovde da pere pare, da i te pare koje je dobio od tih istih građana, ne potroši za plate tih ljudi koji zarađuju, nego da otpušta svakoga ko mu se ne sviđa i ko ne pristaje na te odvratne uslove poslovanja.Zato vas pozivam, dame i gospodo iz svih političkih stranaka, da podržite ovaj predlog zakona i da stvorimo uslove da zaposleni u Srbiji, makar i za male plate, imaju bar taj minimum dostojanstva, da se ne plaše za svoj posao kada su bolesni.

Ovde se u stvari krije problem, glasanje većine u parlamentu, i to negativno, o ovim dobrim predlozima zakona u stvari se temelji na stanju u parlamentu, a to je i ovim predlogom zakona o izmeni zakona, u stvari ja pokušavam da promenim to stanje i tu atmosferu, pa tražim da se promeni član zakona koji definiše mogućnost nekoga da se kandiduje za poslanika i da se tu uvede neophodnost lekarskog pregleda, jer da je to sprovedeno pre izbora ovog sastava parlamenta, ja sam siguran da bi većina poslanika glasala za dobre predloge zakona, da većina poslanika ne bi glasala na zvonce, da bi neka obećanja koja se daju javno sa predsedavajućeg stola, bila ispunjena, da ne bismo slušali stalno – „au“ i slične onomatopeje nekih situacija koje možemo da sretnemo na mnogim mestima.Dakle, građani Srbije bi bili sigurni da je ovaj parlament zdrav i da u njemu sede zdravi ljudi i fizički i psihički, koji za to imaju dokaz. Ja ne kažem da je bilo ko od vas, kolege, bolestan, ali se slažemo oko toga da niko od nas nema dokaz, mi neki imamo po nekom drugom osnovu, ali to nije važno.Generalno, to mora, objasniću vam posle po kom osnovu. Pita me predsednica po kom osnovu, pa ću da vam objasnim posle ako vas interesuje, jer se dobijaju neke dozvole u ovoj državi, a uslov za to je lekarsko uverenje koje ja tražim da se uvede za kandidate za poslanike. Tako da ja i još neki ovde imamo uverenje da smo psihofizički sposobni. Ali, bilo bi dobro da to ne bude ekskluziva nas nekoliko nego da to imate svi.

vreme.Znači, uslov da se neko kandiduje za poslanika, člana Vlade, predsednika države je da pokaže da je primarno zdrav fizički i psihički, kao što to tražimo od bilo koga ko hoće da se zaposli u bilo kom državnom organu. Većina ovde je u stalnom radnom odnosu u parlamentu, što je razlog više da svi imate taj dokaz o vašem nesumnjivom zdravstvenom stanju. Hvala. Dobacila sam vam da imam potvrdu, ali ne znam šta ste vi tražili, dozvolu za šta?Stavljam na glasanje ovaj

da se u ovom parlamentu razmatra i usvoji Rezolucija o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima.Ja više danas nisam u DSS, u jednom sam drugom u jednom sam drugom poslaničkom klubu, a ovo napominjem zbog toga što želim odmah da kažem da je ova jako važna i velika tema, tema patnje i genocida nad srpskim narodom, u nezavisnoj državi Hrvatskoj nad Jevrejima i nad Romima, tema koja prevazilazi politikanstvo, koja prevazilazi određene poslaničke klubove i koja prevazilazi pripadnost nekoj partiji ili nekom pokretu.Poštovane koleginice i kolege, ovde je bila jedna potresna i sjajna izložba o Jasenovcu. Ta izložba, ja čestitam onima koji su tu izložbu organizovali, uradili, ali ona bi imala mnogo veću vrednost da ovaj parlament usvoji Rezoluciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima.Mi smo danas dužnici žrtvama, dužnici smo našim precima, dužnici smo istini i dužnici smo budućim generacijama koje treba da se ozbiljno i naučno bave proučavanjem. Proučavanjem ove nesreće upravo zbog toga da ostane istorijski zapisano, ali ne zbog osvete nego zbog toga da se više nikada takve stvari ne ponove.Pogledajte Jermene, koji su usvojili u svom parlamentu Rezoluciju o genocidu nad Jermenima 1915. godine i danas ta Rezolucija ide po raznim svetskim parlamentima i zna se za taj genocid nad Jermenima. Jermeni su narod koji je brojčano manji od Srba i mislimo, mišljenja sam i mišljenja je cela poslanička grupa kojoj pripadam, ali ja sam uverena da tako isto mišljenje ima većina poslanika u ovom parlamentu pa bezmalo svi da je to prilika da se sazna za srpske žrtve.Vidite, ako putujete po svetu svi su čuli za „Mauthauzen“ i za „Dahau“ i za „Aušvic“, a nisam baš sasvim sigurna da su svi čuli za „Jasenovac“. Kažem, nikoga ne želim ovim da vređamo, ovo nije osvetnička Rezolucija.

22, protiv – niko, uzdržanih - nema.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.Narodni poslanik, Radoslav Milojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

3. Ustava Republike Srbije.Demokratska stranka upravo predlaže o izmeni dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, zato što nam je život svih građana na prvom mestu bez obzira da li oni žive u Surdulici ili u Subotici.Srbija je predivna zemlja i Srbija je do 2012. godine bila zemlja u čijoj su opštini i gradove dolazili razni investitori, otvarala se radna mesta.

otvara kao kapitalnu investiciju pešački prelaz, a gde gradonačelnik Novog Sada, takođe iz SNS, kao kapitalnu investiciju otvara parkiralište

vidimo da je Evropska Povelja, koja je Srbija ratifikovala 2007. godine, garantuje svim opštinama i svim gradovima političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost. Nažalost, pod vlašću SNS nijedna lokalna lokalna samouprava u Srbiji nema niti političku niti finansijsku nezavisnost.U EU je takođe polovina budžetskih prihoda ide na račun lokalnih samouprava, tj. na račun opština i gradova, a u Srbiji je to dosta lošija situacija, u Srbiji oko

opštinama i gradovima oduzela 50 milijardi dinara, kako bi prikazali nekakav lažni suficit u vašem budžetu, koji ne postoji. Mi možemo graditi puteve, mi možemo graditi mostove, ali ne smemo ukinuti građanima Srbije želju i mogućnost da ravnomerno žive u svim gradovima i svim opštinama naše zemlje. Hvala. **Maja Gojković**

8. Ustava Republike Srbije.Ja zaista molim sve poslanike da pažljivo saslušaju ove izmene i dopune zakona i ne mogu da verujem da bilo koji poslanik iz bilo koje poslaničke grupe već ne želi da uvrsti u dnevni red ove izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti i predlažem tri konkretne mere, a to su sledeće mere.Prva je da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole. Druga konkretna mera je da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatna užina. Treća konkretna mera je da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbede besplatni udžbenici.Nažalost, u Srbiji postoji 50.000 dece koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem koji nemaju za užinu. Da li možete da zamislite tu sliku u kojoj drug iz klupe ima za užinu, a učenik do njega nema za užinu?Da li je moguće da vladajuća garnitura bez pritiska na zvonce ne želi da prihvati izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, dok je 50.000 dece svakoga dana gladno, koji su obuhvaćeni osnovnim i srednjim obrazovanjem?Kriminalci poput Zvonka Veselinovića haraju ovom zemljom i donose nam zakone koje vi ovde izglasavate u ime Srpske napredne stranke, a to nije Srbija kakvu želi, kako je želela i kako će želeti Demokratska stranka.Nažalost, imamo primer dečaka iz Mola koji je sebi oduzeo život zbog nemaštine. Taj dečak je pohađao treći razred srednje škole u Bečeju i prekinuo je školovanje zato što nije imao prevoz od kuće do škole, zato što roditelji nisu mogli da mu obezbede kartu za prevoz od kuće do škole i zato Demokratska stranka predlaže da se svim učenicima čiji roditelji ne rade o trošku države obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole.U 2015. godini, nažalost, udeo 2015. godini, nažalost, udeo dece u ukupnoj populaciji Srbije je samo 17,3% i zato Demokratska stranka predlaže konkretno rešenje, a predlažemo da se svim roditeljima koji nemaju dece obezbedi besplatna vantelesna oplodnja o trošku države. Srbija, nažalost, jeste lider u regionu, ali u lider u regionu po riziku od siromaštva. Tu smo prvi u Evropi i to moramo pod hitno da promenimo. **Maja Gojković**

Srbiji.Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković prekršila je članove 2, 3. i 4. kojima se, između ostalog, propisuje da suverenost potiče od građana koji je vrše referendumom, narodnom inicijativom i preko svojim slobodno izabranih predstavnika, kao i da nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od od građana, niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana i da je vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima i da se odnos tri grane vlasti zasniva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.Maja Gojković je dozvolila izvršnoj vlasti, odnosno predsedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću da diktira dinamiku rada, preko sredstava javnog informisanja zakazuje i otkazuje sednice Skupštine, određuje pauzu u njenom radu i time podredila Narodnu skupštinu volji jednog čoveka.Predsednica Narodne skupštine takođe je povredila član 104. i 106. Ustava Republike Srbije, član 19. Zakona o Narodnoj skupštini, kao i član 27. Poslovnika Narodne skupštine, kojima se definiše nadležnost predsednika Narodne skupštine, čime je dovela do blokade rada Narodne skupštine za vreme i posle izborne kampanje za izbor predsednika Republike.Ocenom da Skupština za vreme kampanje neće raditi zarad stabilnosti, Maja Gojković je potvrdila da Skupštinu smatra izvorom nestabilnosti i pridružila se onima koji bi želeli da svi koji u Srbiji misle drugačije ućute da bi Vučić mogao da vlada sam.Članom 124. Ustava definiše se da je Vlada odgovorna Narodnoj skupštini za politiku Republike Srbije, za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i za rad organa državne uprave, a ne obratno, kako je trenutno stanje u Republici Srbiji a za koji je, između ostalog, odgovorna i Maja Gojković, sadašnja predsednica Narodne skupštine.Nepotrebni skupštine.Nepotrebni petomesečni nerad Narodne skupštine u vreme koje predstavnici vlasti nazivaju vremenom reformi, osim što je proizveo napad u javnosti, izazvao je i ozbiljna kašnjenja u usvajanju pojedinih zakona.Dakle,

kao i u svim državama sveta kojoj vi težite da i Srbija pripada.Ukoliko želite da vređate taj parlament ili tu državu uradite to na konferenciji za štampu. Neću vam se pridružiti uvredama upućenim drugim državama.Zaključujem glasanje.Dakle, na ovom glasanju za predlog da se danas uvrsti tačka dnevnog reda za razrešenje Maje Gojković sa funkcije predsednika Narodne skupštine glasalo je tačno 28 poslanika, protiv – četiri, uzdržan – niko.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog da se ova tačka dnevnog reda sednice uvrsti u dnevni red.Narodna poslanica Gordana Čomić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do helikopterske nesreće u kojoj je život izgubilo sedam osoba.Da li narodna poslanica Gordana Čomić želi da obrazloži ovaj predlog? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj

Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.Reč Hvala.Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je Zakon o javnom informisanju i medijima izuzetno važan i zato ću vrlo kratko predložiti vrlo konkretnu meru, da svi poslanički klubovi, svaka poslanička grupa da po jednog poslanika i da zajedničkim radom napravimo, bez podela, jedan kvalitetan zakon o javnom informisanju.Novinari su u nikad težem finansijskom i materijalnom stanju. Novinari su pod nikad većim pritiskom i mi kao Demokratska stranka želimo tome da stanemo na put. Zato predlažemo izmene i dopune Zakona o informisanju i medijima i nadam se da ćete konačno, bez pritiska na zvonce, glasati, da zajedno uredimo tu izuzetno važnu oblast. Hvala. **Maja Gojković** Stavljam na glasanje ovaj

već zbog svih pripadnika MUP, koji se nalaze u izuzetno teškom materijalnom stanju.Ustavni osnov za donošenje ovog zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 4) Ustava Republike Srbije.Predložene izmene i dopune Zakona o policiji su potrebne, s obzirom na stanje u kojem se nalaze svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Stanje je toliko loše

srpski policajac i srpski vojnik rade za sramotnu dnevnicu od 150,00 dinara dnevno. Za tu dnevnicu srpski policajac i srpski vojnik, koji rizikujući svoj život obezbeđuju nas i našu granicu i našu državu, mogu da kupe jednu kiflu i čašu jogurta, što je sramotno u 2017. godini.Dve su ključne tačke u izmenama i dopunama Zakona o policiji. Prva je da Ministarstvo mora da odredi

I zato nam se dešavaju stvari o kojima priča kolega Balša Božović već nekoliko dana.Druga tačka da je odredbom člana 172. tačka 2) se ruši prezumpcija nevinosti, to Zakon o policiji kojim se ruši prezumpcija nevinosti. U policiji se sada dešava to da protiv bilo kojeg policajca, bilo koji građanin Srbije, čak i neki Martinović, bez ikakvog dokaza, bez ikakvog kredibiliteta, može da podnese krivičnu prijavu, čak i neki kriminalac koji je ubio Zorana Đinđića, Zvezdan Jovanović, taj policajac automatski biva udaljen sa posla. Zato DS predlaže konkretnu izmenu člana 172. tačka 2) Zakona o policiji i naša policija mora da se reformiše na jedan opšteprihvaćen i na jedan evropski zakon. Hvala.

predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine,

pretpostavljam da mali broj građana Srbije zna da po članu 99. i članu 100. Zakona o izboru narodnih poslanika Narodna skupština ima obavezu formiranja nadzornog odbora za kontrolu sprovođenja izbornih procesa u Srbiji.Verovali ili ne, od 2000. godine, 17 godina, nikada nije formiran nadzorni odbor Skupštine Srbije za sprovođenje izbora, a da je ikada formiran, imali bismo poštene i fer izbore u Srbiji, a ovako već dugo, dugo nemamo poštene i fer izbore u Srbiji.Evo, da vam pročitam šta zakon kaže, Zakon o izboru narodnih poslanika, šta zapravo treba da bude uloga jednog takvog nadzornog odbora. Pod jedan, prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka kandidata i drugih učesnika u izbornom procesu, kontroliše postupanje sredstava javnog obaveštavanja u primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, pod tri, predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa, pod četiri, obraća se javnosti radi zaštite moralnog integriteta ličnosti kandidata, i pod pet, upozorava na postupke političkih stranaka, organa uprave, kandidata i sredstava javnog obaveštavanja kojima se ometa izborna kampanja i ugrožava jednakost prava svih kandidata.Verovali ili ne, poštovani građani Srbije, sve piše u zakonu. Zakon je jasno propisao kako da u Srbiji imamo poštene i fer izbore i vlast ne želi da ima takve izbore. godina ni jedna vlast nije formirala nadzorni odbor Skupštine Srbije i dovela je u pitanje regularnost svih izbora od 2000. godine do danas. Zato tražimo formiranje anketnog odbora koji bi ispitao regularnost izbora.Hoćete li da vam kažem šta je obaveza i po članu 51? Sredstva javnog obaveštavanja, uz učešće predstavnika osnivača i podnosilaca izbornih listi utvrđuju bliža pravila za predstavljanje podnosilaca izbornih lista, izbornih programa i kandidata sa izbornih lista. Pa, da li je ikada seo bilo ko zajedno od podnosilaca izbornih lista da dogovori pravila predstavljanja na javnim medijskim servisima RTS-a i RTV-a?Ne znam šta je smešno, gospodine Orliću? Vama je smešno poštovanje zakona,

To zaista puno govori o vama i ja se vama puno zahvaljujem na ovim rečima i drago mi je što niste postali predsednik

Zahvaljujem, predsednice Skupštine.Ono što je predlog ovog zakona jeste da se nasilnicima u porodici oduzme oružje pošto se registruju kao nasilnici u porodici u policijskoj stanici.Ovaj predlog je iz prošlog saziva Skupštine. Predložio ga je Dragan Šutanovac, predsednik DS. Pričali smo Pričali smo poslednji put veoma ozbiljno o ovoj temi krajem prošle godine, nažalost, krajem prošle godine i mislim da je veoma važno da obratimo pažnju koliko se života moglo spasiti da smo na vreme stavili makar na dnevni red ovaj predlog zakona, da smo diskutovali o njemu, jer u njemu nema politike. U njemu isključivo ima brige o onima koji su žrtve nasilja u porodici.Preko 50 žena je ubijeno zato što su njihovi muževi, njihovi ukućani imali legalno naoružanje. Registrovani su kao nasilnici u porodici, a onda su po toj registraciji pušteni da se vrate u svoj dom i sa legalnim oružjem usmrtili članove svoje porodice. E, na ovaj način mi to sprečavamo. Na ovaj način svako koga registrujemo kao nasilnika u porodici, prvo što se radi jeste oduzimanje legalno stečenog naoružanja i nema ništa sporno u ovom zakonu.Ako želite da spasimo i u narednom periodu neki život, hajde da stavimo ovo na dnevni red. Ne moramo uopšte da raspravljamo, zato što je stvar potpuno jasna. Možemo da spasimo neki život. Pedeset života smo mogli da spasimo od trenutka kada je Dragan Šutanovac do dana današnjeg predložio ovaj zakon. Ne razumem čemu to okretanje glave od ovog problema i zbog čega kada pričamo o ovako strašnoj stvari i ovako dobrom rešenju ovog problema vi saginjete glavu, ne želite uopšte da pogledate predlagača u oči, nemate hrabrosti da kažete – da, jeste, ovo je jedan dobar predlog, hajde da ga stavimo na dnevni red.Ovde su u pitanju životi ljudi. Ovde su u pitanju žrtve nasilja u porodici i ne znam zbog čega vam ovo nije tema koja bi bila na dnevnom redu? Dakle, potpuno jedan normalan i zdravorazumski predlog koji štiti žrtve nasilja u porodici, ponavljam, tako što se nasilnik, koji je registrovan kao nasilnik u porodici, samo javi policijskoj stanici i policija je obavezna da mu traži legalno stečeno naoružanje.